предлагам днес като първа точка от нашата програма да продължим с второто четене на посочения законопроект. Подлагам на гласуване направеното предложение за включване на нова точка в програмата ни за днес. Гласували

председател. Правя процедурно предложение т. 6 от дневния ред да стане т. 10 по нашата програма като се отчете и включването на новата точка в дневния ред.

Да, тя ще стане под друга номерация, тъй като включихме допълнителна точка. Разбрах Ви предложението, благодаря. Подлагам на гласуване процедурното предложение второто четене на Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – продължение, да бъде включено като поредност преди парламентарния контрол.

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) При наличие на нова информация, че химично вещество и/или смес, които съответстват на разпоредбите на този закон, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и на регламентите, посочени в чл. 1, т. 3, представляват непосредствена и голяма опасност за човешкото здраве и/или околната среда, органите по чл. 27, ал. 1 и 2 могат временно да забранят пускането на пазара и употребата им.” 2. В ал. 3 думите „биоциден препарат или регистриран биоциден препарат” се заменят с „биоцид или регистриран биоцид”. 3. В ал. 5 в изречение първо думите „биоциден препарат” и в изречение второ думите „Биоцидният препарат” се заменят съответно с „биоцид” и „Биоцидът”. 4. В ал. 6 думите „биоцидния препарат” се заменят с „биоцида”.”

„Биоциден препарат”, „биоциден препарат”, „биоцидният препарат”, „биоцидния препарат” и „препаратите” се заменят съответно с „Биоцид”, „биоцид”,

Моля, гласуваме редакцията на § 44, както ни я предлага комисията.

Гласуваме наименованието на това подразделение, а именно „Допълнителни разпоредби”. Гласували

Параграф 47 – постъпило е предложение на народните представители Костандин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 46 и предлага следната редакция: „§ 46. В Глава четвърта, навсякъде, думите „биоцидните препарати”, „биоциден препарат”, „биоцидни препарати”, „биоцидния препарат”, „препаратите”, „препарата”, „биоцидният препарат”, „препарат” и „препарати” се заменят съответно с „биоцидите”, „биоцид”, „биоциди”, „биоцида”, „биоцидите”, „биоцида”, „биоцидът”,

Моля, да се отбележи, че в доклада е допусната техническа грешка – написано е „Работната група подкрепя теста на вносителя за § 50”, да се чете: „Комисията подкрепя текста на вносителя”.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 52 и предлага следната редакция: „§ 52. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 14 и § 24, които влизат в сила от 1 юни 2015 г.”.” Желаещи за изказване на народни представители? Няма. Поставям на гласуване § 52 в редакцията на комисията.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати. Преминаваме към следващата точка от дневния ред за днешното ни заседание, а именно: относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, Уважаема госпожо председател, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника

„Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 002-01-50, внесен от Министерския съвет на 3 юни 2010 г.

а думата „избира” да се замени с „избират”. 2. В ал. 2 думата „директор” да се замени с „управител” и след нея да се добави „и подуправител”. 3. В ал. 3 думата „директор” да се замени с „управител” и след нея да се добави „и подуправител”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Десислава Атанасова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3: „§ 3.

4 надзорният съвет възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК. Народното събрание приема решение за избор на нов управител на НЗОК в срок,

В чл. 45 се създава ал. 10: „(10) За денталните дейности, включени в основния пакет, определен в наредбата по ал. 2, се допуска заплащане и/или доплащане от задължително здравноосигурените лица, при условията и по реда на чл. 55в.” Не виждам желаещи народни представители да вземат отношение към текста. Поставям на гласуване предложението на комисията за § 5а, който става § 6.

В останалите текстове на закона думите „директора на Националната здравноосигурителна каса”, „директор на НЗОК”, „директора на НЗОК”, „Директорът на НЗОК” и „директорът на НЗОК” НЗОК” се заменят съответно с „управителя на Националната здравноосигурителна каса”, „управител на НЗОК”, „управителя на НЗОК”, „Управителят на НЗОК” и „управителят на НЗОК”.”

Постъпило е предложение за създаване на нов параграф от народните представители Емануела Спасова, Светлана Ангелова и Драгомир Стойнев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 7а,

Постъпило е предложение за създаване на нов параграф от народния представител Десислава Атанасова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 7б, който става § 10, със следната редакция: „§ 10.

Постъпило е предложение за създаване на нов параграф от народния представител Десислава Атанасова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 7б,

Моля да гласуваме § 7в, който става § 11, така както ни го предлага комисията.

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на подразделението, а именно „Преходни и заключителни разпоредби”.

параграф 8,

от заварения до влизането в сила на този закон директор на НЗОК до приключването на мандата му. (2) Трудовите договори на заварените до влизането в сила на този закон заместник-директори на НЗОК се прекратяват с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.”

Предложението е прието.

параграфи от 9 до 13, които съответно стават параграфи от 13 до 17 с текстовете на вносителя.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на: 1. параграф 6, който влиза в сила от 1 януари 2011 г. 2. параграф 8, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

управление на отпадъците”. „Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона и предлага следната редакция: „Закон за изменение на Закона за управление на отпадъците.” Желаещи да вземат отношение народни представители? Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на закона в редакцията, която ни предлага комисията.

„включително по изпълнението на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, чрез прилагането на Националната програма за контрол на качеството за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване”. 2. Точка 10 се отменя. 3. Точка 11 се изменя така: „11. поддържа единна база данни и издава идентификационни карти на леталните екипажи и пропуски на лица, които изпълняват служебните си задължения в зоните за сигурност, след като са преминали успешно цялостна проверка за надеждност, която се извършва от Държавна агенция „Национална сигурност”, както и на моторни превозни средства – за достъп до зоните за сигурност на гражданските летища за обществено ползване;”

По § 8 има предложение от народния представител Свилен Крайчев. Предложението се оттегли. Предложение от народните представители Емануела Спасова, Станислав Иванов, Светослав Тончев и Иван Вълков. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Иван Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8 и предлага следната редакция: „§ 8. В чл. 16к се създават ал. 5 и 6: „(5) Летищният оператор извършва: 1. проверка за сигурност на пътниците, започващи пътуване от летището, трансферните пътници и транзитните пътници, техните ръчни и регистрирани багажи; 2. проверка за сигурност на персонал, екипажи и моторни превозни средства за достъп до зоните за сигурност с ограничен достъп и критичните части; 3. проверка за сигурност на товари и поща; проверка за сигурност на поща и материали на авиационните оператори; 5. проверка за сигурност на доставки на стоки, предназначени за полета и летището; 6. видеонаблюдение на зоните за сигурност с ограничен достъп, критичните части и други зони; 7. контрол на достъпа и издава временни пропуски на лица и моторни превозни средства; 8. охрана на въздухоплавателните средства на перона на летището. (6) Доставчикът на аеронавигационно обслужване разработва, прилага и актуализира програма за сигурност за недопускане на актове на незаконна намеса в дейностите и средствата за аеронавигационно обслужване. Програмата се изготвя в съответствие с изискванията на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, на летищните програми за постигане на авиационна сигурност и се утвърждава от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.” желаещи за изказване? Няма. Поставям на гласуване § 8 в редакцията, която ни се предлага от комисията.

предложение от народните представители Емануела Спасова, Станислав Иванов, Светослав Тончев и Иван Вълков. Комисията подкрепя предложението по принцип.

Достъпът на физически лица, които изпълняват служебните си задължения, до зоните за сигурност на гражданските летища се осъществява след извършване на успешна цялостна проверка от Държавна агенция „Национална сигурност” по критерии, посочени в Националната програма

Комисията подкрепя предложението.

Предложение от народния представител Иван Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 12 със следното съдържание: „§ 12. В чл. 38 се създава ал. 5: „(5) При изпълнение на полетните на полетните си програми авиационните оператори имат право да извършват проверка и тестване на членовете на екипажа за употреба на психоактивни вещества.”

По § 15 има предложение от народния представител Иван Иванов. Предложението се оттегли. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз не знам защо господин Иванов си е оттеглил това разумно предложение. Казвам го не с ирония, а с притеснение. Какво цели § 15?

Като министър няколко пъти предлагах да се прехвърли към Министерството на отбраната, защото там му е мястото – това е начинът, по който могат да се гарантират най-добре сигурността и отговорностите за сигурността! Отряд 28 е на специален режим. Във всички европейски страни, където има такива отряди, военните машини също са по специален режим – по този начин се контролира и техническата безопасност, и много други неща. Не знам защо точно министър-председателят трябва да отговаря. Не дай, Боже, да се случи нещо, какви лични отговорности ще носи за това? Още нещо. Още нещо. Едновременно с прехвърлянето ние пък прехвърляме страшно много права на министър-председателя на ръководителя на Отряд 28, което смятам, че не е нормално и това допълнително занижава контрола по сигурността, безопасността,

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Господин Мутафчиев, тази дискусия я проведохме и в комисията, когато разглеждахме законопроекта на второ четене. Нашето становище и становището на вносителя, които бяха формирани тогава и бяха изложени, е, че в момента съществува трудност при изпълнението на служебните задължения на Авиоотряда по възлагането на неговата дейност и по събирането на средствата. Затова считаме, че ще се подобри контролът по дейността именно като Авиоотрядът премине като второстепенен разпоредител към Министерския съвет. До момента каква беше практиката? Когато определен министър счете, че е необходимо да ползва услугите на Авиоотряда, той го поръчваше и пътуваше. До момента все още има неизплатени фактури от Министерството на отбраната! До момента има неизплатени фактури от Ваше време, които са поръчани от Министерството на отбраната! Именно поради това, за да избегнем тези недоразумения, считаме, че е по-добре Авиоотрядът да премине като второстепенен разпоредител към Министерския съвет, за да има контрол по осъществяването на неговата дейност. Благодаря ви. Аз виждам безизходицата, в която се намирате и измишльотините, които ни предлагате. Първо искам да ви кажа, че миналия път не репликирах, но никога досега министри не са пътували безплатно! Това, че някое министерство не е превело по някоя фактура на Отряд 28 и че директорът не е потърсил, без значение дали е по времето на Петър Мутафчиев, на Цветков или на Станислав Иванов, Станислав Иванов.) И какво, министър-председателят ще иде да събира на директора на Отряд 28 парите от министерствата ли, господа? Вие давате ли си наистина сметка каква отговорност му прехвърляте? При един инцидент, който може да се случи, той е пряко отговорен! Той е принципалът! Той е първостепенният разпоредител на този отряд! Вместо да е човекът, който да насрочи разследване и всичко това… Това не е в интерес, разберете ме, не се заяждам!

допусне да се използва навигационно съоръжение за въздушна навигация, кацане и обзор без удостоверение за експлоатационна годност; 16. участва в управлението на въздушното движение и техническото осигуряване осигуряване на системите за аеронавигационно обслужване, без да притежава свидетелство за правоспособност, или притежаваното от него свидетелство за правоспособност е невалидно, както и този, който разпореди или допусне това.”

летищен оператор, който допусне в зона за сигурност с ограничен достъп лице и пренасяни от него вещи и предмети без извършване на проверка за сигурност;” в) създават се т. 7-12: „7. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който в посочения срок не

тестове; 8. доставчик на обучение, който извършва своята дейност без свидетелство за авиационен учебен център, без утвърдени програми за обучение и използва преподаватели и инструктори, които не притежават съответно свидетелство, както и този, който разпореди или допусне това; 9. летищен оператор, авиационен оператор или доставчик на аеронавигационно обслужване, който възпрепятства проверка на компетентните органи по този закон или не изпълни тяхно разпореждане, свързано с осигуряване безопасността на полетите, както и този, който разпореди или допусне това; 10. авиационен оператор, който допусне неразрешено от доставчика на аеронавигационно обслужване излизане на полосата за излитане и кацане, както и този, който разпореди това; 11. авиационен оператор, който допусне неразрешено от доставчика на аеронавигационно обслужване навлизане в забранени, временно ограничени или опасни за полети зони, в контролираните райони или контролираните зони на летищата, както и този, който разпореди или допусне това; 12. доставчик на аеронавигационно обслужване, който не спазва сроковете или допусне отклонение при изпълнение

в т. 1 думите „притежават необходимата квалификация или обучение, придобити” се заменят със „са преминали необходимото обучение, придобито”; б) в т. 2 след думите „валиден пропуск” се добавя „или идентификационна карта”.”

Гласуваме § 22 по вносител, който става § 23 по доклада на комисията.

„Сигурност на въздухоплаването” е съвкупност от мерки, човешки и материални ресурси, предназначени да защитят гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса.” 2. Създава се т. 59: „59. „Значима хардуерна и/или софтуерна промяна на системите за аеронавигационно обслужване” е промяна, която може да предизвика ефект със степен на сериозност клас 1 или 2 съгласно Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията от 20 декември 2005 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги, или води до въвеждане на нови стандарти.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба”, в което комисията подкрепя вносителя. Гласували

внесен от Галина Банковска и група народни представители на 11 юни 2010г.” „Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на закона в подкрепа текста на вносителя.

постъпило предложение от народните представители Банковска, Михайлова, Соколова и Дукова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2: „§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и в образователно-квалификационна степен „магистър” след придобито средно образование, по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка „добра” или „много добра”. Приемането на студенти за обучение срещу заплащане се осъществява по реда на чл. 68, като броят им е извън определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква и в рамките на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии, но не повече от 5 на сто от него.

Няма. Подлагам на гласуване § 2 в редакцията на комисията по доклада на същата.

По § 3 е постъпило предложение от народните представители Банковска, Михайлова, Соколова и Дукова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3: „§ 3.

Има ли желаещи за изказване? Няма. Гласуваме § 3 в редакцията на комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 4а, който става § 5 със следната редакция: „§ 5. Създава се нов чл. 93: „Чл. 93. Собствените приходи на висшето училище по чл. 90, ал. 3, ал. 4, буква „б” се разходват само за издръжка на обучението на студентите и докторантите, по ред, определен от академичния съвет.” Няма. Гласуваме § 5 по предложение на комисията.

предложение от народните представители Галина Банковска, Стефани Михайлова, Ирена Соколова и Снежана Дукова, което е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 6: „§ 6. В чл. 95 се правят следните изменения: 1. Алинея 4 се изменя така: „(4) Размерът на таксите за обучението по чл. 21, ал. 2 и 3 се определя като като към норматива, определен по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 се добавя размерът на таксата по ал. 2 за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии, а таксите за обучение по чл. 21, ал. 5 не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто от нормативите, определени по чл. 91, ал. 3,

Гласуваме предложението на комисията за наименование на подразделението като „Преходни и заключителни разпоредби”. Гласували

За учебната 2010/2011 г. обучението при условията и по реда на чл. 21, ал. 2 се извършва по решение на Академичния съвет на съответното висше училище, в рамките на съответния свободен капацитет по § 31,

за лица, които са кандидатствали във висшето училище по реда на чл. 68, участвали са в класирането, но не са приети в рамките на определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а” брой. брой. (3) За учебната 2011/2012 г. приемът се извършва по реда на ал. 2, като броят на обучаваните по чл. 21, ал. 2 студенти е не повече от 5 на сто от определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии, който включва и неусвоения в срока

„се прилага от учебната 2011/2012 г”. докладчикът изчете, че е постъпило предложение от народните представители Банковска, Михайлова, Соколова и Дукова, което комисията подкрепя по принцип. Има предложение от народния представител Стефани Михайлова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника, което комисията също подкрепя. Комисията предлага да се създаде § 5а, който става § 7 в редакцията, с която ни запозна докладчикът. Има ли изказвания? Няма желаещи. Подлагам на гласуване § 7 по доклада и в редакцията на комисията.

„§ 6. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”.” Предложение на народните представители Банковска, Михайлова, Соколова и Дукова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 8: „§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”

прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията

която урежда приложението на разпоредбата за размера на таксите за обучение по чл. 21, ал. 3, коректният

§ 7 в редакцията по доклада на комисията.

против 8, въздържали се 2. Предложението е прието, а с това и законопроектът на второ гласуване. Дами и господа народни представители, тъй като предстои да обсъждаме доклада на Временната анкетна комисия и имаме 15 минути до традиционното време за почивка, предлагам сега да направим почивката, за да не разкъсваме изложението по доклада и дебатите по него. Тридесет минути почивка. Продължаваме в 11,20

Благодаря,